poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pre nego što počnem sa diskusijom, obradovalo me je da moja mlađa koleginica Mihajlović Jelena je pomenula u sklopu penzionog fonda izgradnju budućeg Đerdapa 3, kao nosioca i mislim da to čuti od mladih ljudi je veoma pozitivno za razvoj naše zemlje i to očekujemo svi dole građani Timočke krajine, odnosno Srbije, kao ozbiljnu razvojnu šansu, izgradnju Đerdapa 3. Tako da, Jeko, hvala ti što si to pomenula.Danas govorimo o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje predstavlja nastavak penzijske reforme u našoj državi. Od ovih izmena zakona očekujemo poboljšanje socijalnog položaja korisnika penzija, posebno jedne grupe koja je usled ranijih restriktivnih reformi ostala sa nedovoljno dobro rešenim statusom.Nužnost restriktivnog penzionog zakonodavstva iz prethodnog perioda bila je u svrhu da bi se stabilizovao penzijski fond, ali i da bi se sačuvala budžetska i makroekonomska stabilnost. Svi se sećamo kakvo je stanje privrede i zaposlenosti bilo početkom 2000.-tih, a posebno mučne privatizacije. Ceh su nažalost plaćali i naši najstariji. Upravo su zato bile potrebne reforme, a one su u periodu od 2014. do 2018. do 2018. godine podrazumevale nužno smanjenje penzija i plata u javnom sektoru, ali, treba reći da su ove mere dale planirane efekte i omogućile da se u 2018. godini pređe u novu fazu reforme penzionog sistema, koje je pre svega usmerena na povećanje penzija i na isplatu razlike u penzijama, što treba krajnje pozdraviti jer od 2018. godine nas je sačekao i kovid, kao planetarna počast.O predloženim rešenjima govorile su moje kolege iz poslaničke grupe, kao i ostali narodni poslanici, a ja bih o našim starijim građanima za koje govorimo da su u trećem dobu, a to su naši penzioneri, danas ću govoriti iz jednog drugog ugla.Juče, 15. juna obeležen je Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema starim osobama i želeo bih da skrenem pažnju na ovaj problem sa kojim se sve više suočava savremeni svet. Razlozi su različiti, a različiti su i oblici nasilja i diskriminacije prema našim najstarijim građanima, prema našim roditeljima, bakama i dekama, prema komšijama i onim starim ljudima koje srećemo na ulici, na pijaci, u autobusu i nažalost nismo spremni uvek ni da im ustupimo mesto za sedenje.Šta se to dešava sa nama da smo postali sebični, netolerantni, nasilni prema onima koji su stvarali uslove za naš život? Gde je to nestala naša međugeneracijska solidarnost? Ne treba zaboraviti da će ljudska prava starijih sutra biti ljudska prava i za nas.

što je, verujte, i mene strašno iznenadilo, a to je da diskriminacija starijih u ovom veku može postati ono što su rasizam i antisemitizam bili u 20. veku. To je poražavajuće za čovečanstvo koje danas u trci za novcem, koristoljubljem i ispraznim životom zaboravlja na svoje roditelje, na svoje bake i deke. Najveći izazov i za naše društvo jeste, kako da se starije osobe zaštite od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja.O

čemu sve češće svedoče mediji koji nam saopštavaju različite slučajeve nebrige i zlostavljanja često sa kobnim ishodima.U institucijama smeštaja nasilnici su drugi korisnici ili što je kad kad poražavajuće osoblje, neodgovorni pojedinci iz redova osoblja. Statistika kaže da čak svaka šesta osoba starija od 65 godina doživi nasilje, a tek jedna od 24 osobe prijavi to nasilje. Ovo su poražavajuće činjenice i pred ovim činjenicama ne smemo zatvoriti oči jer šta je zadatak svakog humanog društva kada su u pitanju starije osobe? To je da našim najstarijim građanima koji su svoj radni vek proveli radeći za napredak društva obezbedimo mirnu i sigurnu starost, poštovanje i socijalni položaj koji omogućava dostojanstven život u starosti. Ne smemo da zaboravimo da su upravo ti naši najstariji, naši penzioneri gradili zemlju, a u najtežim godinama tranzicije i rasprodaje naše privrede često bili jedini koji su imali kakve takve prihode koji su često od svojih penzija izdržavali svoju decu i svoje unuke.Srbija spada u demografski stare zemlje i suočava se sa raznim posledicama starenja stanovništva. Danas je u Srbiji svaki peti stanovnik stariji od 65 godina, a tek svaki sedmi mlađi od 15 godina. Prosečna starost je preko 43 godine. Tako se Srbija svrstava u demografski najstariju u svetu. Trend opadanja rađanja se nastavlja, a samo u sedam opština u Srbiji se beleži pozitivna stopa prirodnog priraštaja.To se posledično odražava na svet rada, odnosno na radni kapacitet stanovništva koji takođe naglo stari. Socijalne i ekonomske posledice su dalekosežne, a jedna od tih posledica je i nepovoljan odnos između radno aktivnog stanovništva i penzionera jer sada na jednog penzionera dolazi oko 1,6 radno aktivnih stanovnika. Taj nepovoljni odnos može se menjati jedino jačanjem realnog sektora većim privrednim rastom i većim zapošljavanjem, ali kakav god bio privredni rast, kakvo god bilo zapošljavanje ne smemo dozvoliti toliku dehumanizaciju društva u kome će stari biti diskriminisani, zapostavljeni, neprimećeni, zlostavljani samo zato što su stari, da ne dožive da ne mogu da se leče baš zato što su stari, što se dešavalo u jednom teškom periodu koji je iza nas. Mislim da ćemo svi zajedno ovde i to pokazujemo u ovim godinama koje su za nama, nadam se u godinama koje su pred nama da ćemo to krajnje i eliminisati.Srbija je danas u mogućnosti da ne samo povećanjem penzija, već i posebnim paketima mera obezbedi bolji život svojim penzionerima. Podsetiću na tri paketa mera u prethodnoj i ovoj godini kojima su ublaženi negativni efekti Kovida 19. U prošloj godini svi građani, pa i penzioneri su dobili pomoć od 100 evra, penzioneri su dobili u dva navrata po pet hiljada dinara, penzije su proseku povećanje za 5,4%, što moramo priznati u vreme jednog totalnog i ekonomskog sunovrata mnogih zemalja koje su kao i mi pogođene kovidom u odnosu na prošlu godinu u ovoj godini penzioneri dobijaju pomoć od 110 evra, svi su dobili pakete sa vitaminima, svi koji su se vakcinisali dobiće po tri hiljade dinara državne pomoći.Briga države za naše najstarije ogledala se i u zdravstvenim merama i prioritetnom vakcinisanju za koje nam jednostavno i region i Evropa i ceo svet hteli, ne hteli priznaju. U prilog tome je i današnja odluka EU da Srbiju svrsta na listu bezbednih zemalja za putovanje i mislim da je ovo sjajna vest za sve nas i da nam se ono što činimo. nam se ono što činimo. Srbija danas otvoreno govori o svim vrstama diskriminacije i nasilja, a to je posao naše Poverenice za ravnopravnost da obelodanjuje svaki slučaj, ali to je posao i drugih nadležnih organa koji moraju da sprečavaju nasilje, otkrivaju i kažnjavaju počinioce ili preventivno deluju, naglašavam prevenciju jer lakše je sprečiti nego lečiti.Treba znati da je našim penzionerima isto toliko važno uz visinu penzije od koje mogu pristojno da žive koliko i to da njihov život bude dostojanstven i siguran, da im njihovi najbliži, ali i društvo pruže zasluženu pažnju. Postoji jedna izreka koja kaže – kako se odnosimo prema svojim precima, tako će se i naši potomci odnositi prema nama. Ovo ne smemo zaboraviti kao društvo, još manje kao ljudi. Hvala na pažnji.

danas diskutujemo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i ove izmene o kojima danas diskutujemo idu u pravcu poboljšanja prava naših građana. Takav pristup je na koncu odgovorne politike koju sprovodi SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i ono što je važno naglasiti, zbog građana Srbije, to je da su državne finansije što se tiče penzijskog i invalidskog osiguranja i više nego stabilne.Osnovni razlog ovih izmena i dopuna Zakona odnosi se pre svega na izmene normi kojima je propisano utvrđivanje prava na prevremenu penziju. Ovim izmenama takođe ćemo omogućiti da Fond radi efikasnije i brže. Zbog naših građana je važno da naglasimo da nema govora o pomeranju starosne granice ili o pooštravanju uslova za dobijanje prava na penziju.Zahvaljujući efikasnom i odgovornom vođstvu, mi danas u Srbiji, odnosno u Evropi, imamo najbrže rastuću ekonomiju, i pored krize koja je prouzrokovana virusom Kovid - 19. naš je zadatak da sačuvamo sve one rezultate koje smo postigli kroz sprovođenje onih teških ali neophodnih, pre svega fiskalnih reformi 2014. godine, jer smo 2012. godine nasledili upravljanje ovom zemljom koja je bila na rubu bankrota. Dakle, do 2012. godine ovu zemlju su vodili politikanti okupljeni oko politike koju predstavljaju Đilas, Jeremić i Tadić i uspeli su ništa drugo što se tiče Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, da dovedu do nepovoljnog odnosa između broja osiguranika i penzionera i samim tim su doveli do deficita u poslovanju Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje.Takvim delovanjem naši penzioneri došli su u situaciju da isplata penzija bude neizvesna i u najvećoj meri su napravili takav sistem koji je podrazumevao neopravdano ostvarenje prava na invalidsku penziju, zbog čega smo došli do gorućih problema koji su podrazumevali ogroman stepen korupcije, posebno u zdravstvu.Suštinski, oni danas napadaju SNS, predsednika Aleksandra Vučića i članove njegove porodice, pre svega da bi prikrili sva ona nedela politička koja su imali u periodu od 2000. do 2012. godine, jer su bukvalno Srbiju ostavili na kolenima.Zamislite sad, prethodnih dana glavna vest na portalima i u medijima pod kontrolom Dragana Đilasa jeste to što je član SNS, brat predsednika Aleksandra Vučića, gospodin Andrej Vučić, posetio članove SNS, dakle stranke kojoj pripada, u Novom Sadu, jednom mesnom odboru i sada ja njih pitam sa ovog mesta iz Narodne skupštine Republike Srbije - da, i šta je sporno u tome što je član

Predsednik Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej Vučić nemaju preko 50 tajnih računa gde se nalazi ukraden novac građana Republike Srbije i mogu ponosno da nastave borbu, pre svega za Srbiju, i borbu u SNS.Iz takvog njihovog SNS.Iz takvog njihovog delovanja, kroz napade na porodicu predsednika Aleksandra Vučić, ja vidim isključivo isfrustriranost poraženih od strane pobednika, tačnije od Aleksandra Vučića, zato što ih je poslao tamo gde im je i mesto, a to je na margine srpske društvene i političke scene, jer tamo i moraju da budu svi oni koji, kao što je to Dragan Đilas ili Marinika Tepić, optužuju sopstveni narod da je genocidan narod.Jedini cilj njihove politike, tačnije, ne mogu da kažem "njihove politike" jer nemaju apsolutno nikakav program i nikakvu politiku, jeste da pokušaju da ospore, uz podršku stranaca, političko delovanje predsedniku Aleksandru Vučiću jeste da pokušaju da preko nasilja, nekakvih obojenih revolucija, bez političke volje građana Republike Srbije na izborima dođu na vlast i da rade ono što su radili, da se bave krađom, dakle da rade ono što su radili do 2012. godine. E, to im nećemo dozvoliti ni mi, to im neće sigurno dozvoliti, pre svega, ono što je najvažnije, ni građani Republike Srbije.Više puta sam u svojim izlaganjima u Narodnoj skupštini rekao da smatram da su za politiku najvažnije dve stvari, a to su odgovornost i rezultati. Što se rezultata tiče, tu je situacija kristalno jasna. Rezultate ili imate ili nemate. A mi iz SNS smo ponosni na rezultate koje smo za Srbiju ostvarili od 2012. godine do danas. smo ti iz SNS koji smo uspeli da dovedemo do toga da inflacija bude na istorijskom minimumu, da javni dug Srbije bude ispod 60%, dakle u nivou Mastrihta, da stopa nezaposlenosti u Srbiji bude ispod 10%, što je istorijski minimum ako sagledamo period u prethodnih 30 godina.Srbija je danas zemlja gde se grade novi auto-putevi, gde se otvaraju nove fabrike, samim tim i nova radna mesta i jedna smo od retkih država u Evropi koja je uspela da omogući svojim građanima povećanje i prosečne plate i povećanje prosečne penzije.Danas je Fond penzijsko-invalidskog osiguranja stabilan i iz meseca u mesec imamo dobre vesti i pozitivne rezultate, posebno za naše najstarije sugrađane, i to je nešto što ne žele da vide samo oni koji ništa ništa ne znaju i koji upućuju kritiku radi kritike i imaju jedino patološku želju da nastave da rade ono što su radili do 2012. godine, a moram da kažem da to pokušavaju da rade u onom trenutku kada znaju da smo godinama za redom suficit u budžetu i kada smo konačno stavili Srbiju na noge.Danas je Srbija zahvaljujući politici SNS i predsednika Aleksandra Vučića respektabilan međunarodni faktor na međunarodnoj političkoj sceni i svi znaju da je Srbija da je Srbija i ekonomski i politički lider na Balkanu.Rezultati koje postižemo su vidljivi, proverljivi. Uspeli smo da obezbedimo izdašne programe podrške i pomoći našim građanima i privredi, očuvali smo životni standard, a istovremeno smo uspeli, kao što sam već naglasio, da povećamo plate i penzije.Takođe, Srbija se svrstala u zemlje lidere u masovnoj vakcinaciji stanovništva.Zadatak koji je pred svima nama jeste da nastavimo da radimo savesno i odgovorno i da obezbedimo građanima Srbije ono što smo zacrtali kroz investicioni plan "Srbija 2025", a to je da prosečna plata u Srbiji 2025. godine iznosi 900 evra, a prosečna penzija 440 Dakle, da građanima omogućimo još dinamičniji privredni rast. Zato sam siguran da će građani Srbije to znati da vrednuju i da će davati i u budućnosti neprikosnovenu podršku i poverenje politici

Vukojičić. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije,

pored očuvanja zdravlja građana Republike Srbije je i bolji kvalitet i bolji materijalni položaj

onih penzionera koji su na osnovu socijalnog programa dobili rešenja o prevremenom penzionisanju i sada će to biti ispravljeno i naravno oni, obzirom da su socijalni program potpisali uz saglasnost Vlade, ostvariti pravo na starosne penzije, što svakako za njih znači povećanje.Ono što želim da kažem, to je da penzioni sistem u stvari zavisi od ekonomskog napretka i razvoja zemlje, od investicija i od zapošljavanja.Ekonomija je prioritet i baza, i baza, socijalna politika, mere socijalne politike su nadogradnja. Nažalost, mi taj ekonomski temelj ekonomski temelj Srbije do 2012. godine nismo imali jer su žuti tajkuni, pljačkaši narodnih para, oličeni u liku i nedelima Đilasa, Tadića, Jeremića opljačkali sve što se opljačkati moglo, zatvorili fabrike, gradove i opštine pretvorili u doline gladi, a 400.000 radnika isterali na ulice.U tim pljačkaškim privatizacijama, mogu da istaknem da je, na primer, u gradu Kraljevu samo u fabrici „Magnohrom“ i u fabrici vagona 17.000 ljudi ostalo bez posla. Njih, naravno, fabrike nisu zanimale, njih je zanimalo samo da pune svoje sopstvene džepove. Zato Dragan Đilas, zajedno sa svojim bratom Gojkom, danas ima nekretnine koje koje se ne mere u arima, već u hektarima, preko 35 nekretnina, koje je naravno stekao za vreme dok je vršio političku funkciju, naravno, stekao pljačkajući pare iz budžeta Republike Srbije, odnosno iz budžeta grada Beograda.Ono što želim da kažem je da je žuto tajkunsko preduzeće, predvođeno Đilasom, Tadićem, Jeremićem, posezalo za povećanjem penzija, ali za takvim povećanjem penzija koje nije bilo ni na kakvim realnim osnovama. Šta znači – nije bilo na realnim osnovama? To znači da privreda nije postojala i da se rast penzija apsolutno nije zasnivao na privrednom rastu i na ekonomskoj snazi zemlje. Ali oni su se dosetili, uzimali su skupe komercijalne kredite po kamatnim stopama od 7,5% i 8% da bi penzionerima isplaćivali penzije i povećavali ih uglavnom pred izbore. To što su te kamatne stope bile velike, to što su ti krediti bili komercijalni, njih naravno nije interesovalo, jer oni to nisu vraćali, već su to morali da vrate građani Republike Srbije.Međunarodni monetarni fond je 2011. godine, u vreme njihove vlasti, iz Srbije otišao glavom bez obzira, upravo iz razloga što su procenili da je stepen korupcije i stepen neodgovorne ekonomske politike do te mere ojačao da, na kraju krajeva, Međunarodni monetarni fond ovde nije imao šta ni da traži u njihovo vreme.Za razliku od njih,

bolne i teške, ali jedino moguće reforme kako bi se zemlja oporavila i kako bi povratili temelj na kome svaka država stoji, a to je ekonomija.Moram da naglasim, kada su u pitanju penzioneri i kada su u pitanju te teške ekonomske mere, ali koje su bile realne i jedino moguće, kod 60% penzionera, od milion i 700 hiljada, koliko ih ima u Republici Srbiji, nije došlo do smanjenja penzija ni za jedan jedini dinar. Sva novčana davanja koja se tiču prava koja proističu iz penzijskog i invalidskog osiguranja, znači penzije i druge naknade, isplaćivane su tačno i na vreme.U vreme najveće ekonomske krize koja je zadesila čitav svet, pa i našu zemlju, u prošloj godini država je pokazala da je uz svoj narod, uz svoje građane i da je tu da bi im pomogla. Kroz mere podrške koje je Vlada preduzimala, pomagala je penzionere i prošle godine i ove godine i kroz jednokratne novčane pomoći, odnosno kroz uvećanja uz penzije, ali i kroz obezbeđenje 100 evra za svakog korisnika penzije u prošloj godini i 110 evra za svakog penzionera u ovoj godini.Ono što je značajno takođe i treba da se kaže, to je da su penzioneri prvi u ovoj godini 6. maja dobili prvih 30 evra pomoći iz ovog trećeg paketa mera, da nikakvo prijavljivanje njihovo nije bilo neophodno, već s obzirom da se penzioneri nalaze u Jedinstvenom informacionom informacionom sistemu, njima je direktno uz penziju isplaćeno i tih prvih 30 evra. Naravno, primiće još 30 evra i još 50 evra, koliko je trećim paketom mera, a sva tri paketa mera iznose osam milijardi evra, koliko je država Srbija pomogla i građanima i privredi u ovim teškim teškim ekonomskim vremenima.Takođe moram da kažem, što se tiče vakcinacije, da su penzioneri odgovorni, da su poštovali sve mere Kriznog štaba u vreme pandemije, da je najveći stepen vakcinisanih upravo među populacijom starijom od 65 godina i čini mi se da je taj procenat 80%. Moram takođe da naglasim da je država i te kako brinula i u zdravstvenom smislu o našim najstarijim sugrađanima, pa prvi koji su u stvari i vakcinisani su bili stari koji su se nalazili u domovima za stare i penzionere, u ustanovama socijalne zaštite. od 2016. godine mi smo četiri godine zaredom, upravo zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici, imali suficit u budžetu.Tokom

Kada je u pitanju vakcinacija, Srbija je pokazala da je lider ne u Evropi, nego i u svetu po broju vakcina koje je obezbedila svojim građanima, to su četiri vrste vakcina, i naravno, vakcine su potpuno besplatne. U našu zemlju dolaze i građani iz regiona, iz susednih država, ali i iz Italije i nekih drugih država, kako bi se vakcinisali, jer za nas zdravlje naše, ali i naših komšija i svih ljudi u svetu je nešto što nema političku dimenziju, to treba da bude prioritet svake odgovorne zemlje, a Republika Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem, jeste odgovorna.Ono što moram da istaknem jeste da je u vreme kovida prošle godine, upravo vodeći računa o zapošljavanju i o mladim ljudima, pokrenut projekat Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja „Moja prva plata“, za koji je država obezbedila dve milijarde i gde je deset hiljada mladih ljudi koji su završili srednju i visoku stručnu spremu moglo da konkuriše za svoj prvi posao, da stekne radno iskustvo, ali naravno iz toga može proizaći i da nađu trajno zaposlenje kod poslodavaca kod kojih su angažovani.Takođe moram da napomenem da ova Vlada vodi odgovornu politiku u delu zapošljavanja. Usvojena je Strategija zapošljavanja za period 2021-2026. godine, kao i Akcioni plan i već za 2021. godinu previđeno je zapošljavanje oko 18.000 ljudi. Naravno, želim da istaknem da među tim ljudima nalaze se i ona nezaposlena lica

politički stabilna zemlja, da su mir, bezbednost i sigurnost naših građana takođe na prvom mestu, da je povoljna investiciona klima u očima stranih investitora na zavidnom nivou, da u nemačkim kompanijama, a njih je oko 400, danas radi 70.000 naših građana. 2014. taj broj je bio 18.000 zaposlenih u nemačkim kompanijama.Da je investiciona klima dobra, pokazuje i podataka da najveći japanski investitori dolaze i otvaraju fabriku u našoj zemlji kao što je „Nidek“ u Novom Sadu,

gde je budžet bio potpuno urušen, opština potpuno devastirana, zahvaljujući pre svega, odgovornoj ekonomskoj politici i ekonomskom patriotizmu Aleksandra Vučića došla južnokorejska firma koja će zaposliti ljude. Naravno, ono što je značajno napomenuti, da će plate i u japanskim firmama i u nemačkim firmama biti značajno iznad proseka.Na kraju želim da napomenem, da je politika ove Vlade, ali i politika Aleksandra Vučića, koji ima viziju udahnula život i nadu, ne samo u Beogradu, nego u mnogim gradovima u unutrašnjosti Srbije, kako bi se razvijale i kako bi stanovništvo ostajalo na tom području i ne bi se raseljavalo u veće gradove.Moram da napomenem da u opštini Priboj, koja pripada grupi nerazvijenih opština, u aprilu mesecu ove godine prosečna neto zarada iznosila je 74.215 dinara. Naravno, u Priboju, zahvaljujući pomoći Vlade otvorena je industrijska zona, jedna od najvećih u jugozapadnom delu Srbije, došli su strani investitori, otvorena je nemačka kompanija u industrijskoj zoni, otvorene su i druge kompanije, i data je šansa ljudima da ostanu na svojim ognjištima i tu zarađuju svoj hleb.U danu za glasanje, podržaćemo predloženi zakon.

uređenje sistema penzionog i invalidskog osiguranja predstavlja posebno osetljivo pitanje za svaku državu, jer pretpostavlja uspostavljanje balansa između ekonomske stabilnosti sa jedne strane i socijalne odgovornosti sa druge. U Srbiji je to naročito izraženo zbog velikog broja penzioner u odnosu na opštu populaciju i nasleđenih socijalnih problema u društvu koji su se negativno odražavale na životni standard naših najstarijih građana.Srbija spada u red zemalja u kojima važi tzv. solidarni sistem finansiranja penzionog osiguranja u kome aktuelni zaposleni finansiraju penzionere. U tom smislu, uređenje i stabilizacija ovog sistema podrazumeva ekonomski oporavak i sigurnu stopu privrednog razvoja. Ovaj zakon o kome danas raspravljamo, predstavlja ne samo značajni prilog u dugogodišnjem nastojanjima da se sistem penzijskog i invalidskog osiguranja uredi, odnosno, da se stvore uslovi za njegovu dugoročnu socijalnu održivost i ekonomsku, nego i važan iskorak u pravcu poboljšanja socijalnog statusa naše najstarije populacije.Za

u stvari, treća uzastopna faza reforme, koja nema restriktivni karakter, već pozitivno utiče na osiguranike i korisnike, i to višestruko. Mere koje su donete 2018. i 2019. godine, su omogućile povećanje primanja penzionerima, isplatom uvećanja uz penziju, usklađivanje penzija i isplatu novčane pomoći korisnicima iz sredstava Republičkog fonda za invalidsko i penziono osiguranje.Zakonom koji je danas na dnevnom redu i o kome raspravljamo, se to nastavlja, setom mera koje poboljšavaju položaj osiguranika, tzv. poljoprivrednih penzija, frilensera, osiguranika koji su ostvarili pravo na inostranu penziju, na porodičnu penziju, na privremenu penziju, kao i preciziranje načina obračuna starosne penzije. Činjenica da je ovo u stvari, već treći značajan korak u procesu reforme sistema penzionog i invalidskog osiguranja koji donosi značajne benefite za korisnike fonda, predstavlja siguran dokaz uspešnosti ekonomske politike Republike Srbije predvođene SNS na čelu sa predsednikom Republike.Ove mere su rezultat ekonomskog razvoja, novih investicija, povećane stope zapošljavanja, a samim tim balansiranja relacije između broja osiguranika i broja penzionera, što je od ključnog značaja u solidarnom sistemu penzionog osiguranja.

povećanje stope zapošljavanja, dovođenje investicionog kapitala u Srbiju, napredak koji pokazuje naša zemlja, takođe, svedoči o uspešnosti borbe protiv kriminala i korupcije. To je možda ključni razlog zbog koga sve ove mere nisu mogle da budu donete, već samo u periodu kada su sve funkcije u vlasti preuzela naša stranka predvođena predsednikom države. Mere koje su donosili naši prethodnici, ne samo kad je reč o stabilizaciji penziono-invalidskog sistema, nego i drugih segmenata funkcionisanja državne uprave bile su potkopane potkupljivošću tadašnjih političara na vlasti na uštrb socijalnog blagostanja građana Srbije.Kada se uvode restriktivne socijalne mere, a sa druge strane vidite da određen broj ljudi na vlasti se nekontrolisano i enormno bogati, onda je to jasan signal da nešto nije u redu. To su uvek znaci koji ukazuju na preteću destabilizaciju. Sa druge strane u sistemu u kome životni standard raste, dok se pokušaji korupcije procesuiraju i kažnjavaju, u kome nema nedodirljivih ljudi koje štite partijski oreoli. Građani vide u tim sistemima bezbednost i sigurnost.Drugim rečima, za razliku od opozicionih demagoga koji se grlato pozivaju na pravdu, a više puta su i sami hvatani u raznim zloupotrebama dok su bili na vlasti, evo, čak mogli da pročitamo pre nešto više od sat vremena, i dok su u opoziciji, jer vidimo da jedan od finansijera Narodne stranke Vuka Jeremića lišen slobode zbog zloupotreba, vladajući politički kurs u Srbiji potvrđuje da napredak zemlje zahteva viziju, zahteva znanje, smelost i nultu toleranciju prema kriminalu i korupciji i stavljanje ličnih interesa iznad zajednice.Ovaj zakon potvrđuje da je Srbija na dobrom putu, da je sigurno i odgovorno vođena zemlja. To je potvrda da iza naše politike stoje dela, a ne demagoške floskule, prazna obećanja, lažne optužbe i zlonamerne prognoze koje šire namrgođeni i ozlojađeni nekadašnji nosioci vlasti.Glasanje za ovaj zakon je potvrda razlike između praznih reči i vidljivih dela. Naša dela sama po sebi predstavljaju najbolji odgovor na sve klevete i laži koje, da najblaže kažem, neuspešni vlastodršci iz prethodnih režima plasiraju u javnosti, zato što nemaju ništa drugo čime bi parirali uspešnoj i dalekovidoj reformi Srbije koju sprovodimo.Da smo na dobrom putu i da je politika ove vladajuće nomenklature prepoznate od strane građana Srbije, govore i nedavno sprovedeni izbori u Vojvodini

kao vladajućoj stranci, vladajućoj koaliciji ništa više od toga i ne treba, od činjenice da narod prepoznaje ko misli, ko govori i ko radi u njegovom interesu. To što naši politički protivnici suočeni sa političkim porazom koji su doživeli su odmah našli da osuđuju, da vređaju, da izmišljaju raznorazne džipove, istetovirane i ćelave momke, to je sasvim razumljivo i mi se sa tim možemo možemo nositi.Ko gubi ima pravo da se ljuti. Ja im ovim putem želim da se u budućnosti mnogo ljute, ne zbog toga što želim njima nešto loše, nego zbog toga što je to dobro za građane Srbije, jer dok se oni ljute neko mora da se bavi ozbiljnim državničkim poslom, za koji oni nisu kadri, kao što je to vođenje pregovora sa predstavnicima državovolike tvorevine koja sebe zove republika Kosovo. Kao što smo videli, mogli da vidimo po izjavama prethodnih dana, ni poslednji pregovori nisu baš bili uspešni.Ja naravno očekujem da će brzo predstavnici opozicije da sazovu konferenciju za štampu i tamo će tvrditi kako je ovo još jedan od koraka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da prizna nezavisnost Kosova i ako on vodi bespoštednu borbu dugi niz godina da upravo to ne uradi.Mada uradi.Mada sam znao i verovao da je u prethodnom periodu našem predsedniku gotovo bilo nemoguće voditi pregovore sa Haradinajem, sa Tačijem jer su prosto dijametralno različiti, naime pomenuta gospoda su kriminalci, pomenuta gospoda su ubice, ne zato što ih ja tako karakterišem i ocenjujem već zato što su se oni u svojim intervjuima ponosili da su ubijali ljude na ratištima, a da su kriminalci vidimo po tome šta se dešava sa svedocima u njihovim sudskim postupcima dok je za razliku od njih predsednik Republike Aleksandar Vučić pristojan, razuman i obrazovan čovek i vrlo teško je da se ta dva mentalna sklopa razumeju na bilo kom polju, ipak bilo je za očekivati da će ipak Aljbin Kurti, koji je za razliku od prethodne dvojice koje sam pomenuo takođe obrazovan čovek, intelektualac, što mu se ne može osporiti imati sve ovo vreme malo kultivisaniji način, malo komunikacije i ophođenja i malo racionalniji pogled i razumevanje politike.Međutim, osokoljen međunarodnom pomoću onih sila koji su mu de fakto i faktički stvorili ono što on naziva državom gospodin Kurti govori jezikom ucene, govori jezikom mržnje, netolerantnosti, uz želju da do konačnog, razumnog i prihvatljivog dogovora i rešenja ne dođe, ne bi li tako možda ušao u sastav velike Albanije i preko te platforme i te formule, možda dobio stolicu u UN što je samo sad plod moga nagađanja.Naravno, gospodin Kurti je za svoju politiku obezbedio podršku oličenu u pojedincima iz kosovskog političkog establišmenta, poput zamenika, lidera Demokratske partije Kosova gospodina Haljitija, koji tvrdi da Srbija ima sada paklen plan za Balkan i za Kosovo, misli da je pakleno to što predsednik Srbije i naša zemlja, prihvata svakog dobronamernog putnika dozvoljavajući mu da se vakciniše na našoj teritoriji, što donira vakcine, želeći da svi zajedno iz regiona što pre izađemo i pobedimo ovu pošast koja nas je snašla, kao i što tvrdi između ostalog, i poziva se, ponovo govori da je Srbija remetilački faktor na Balkanu.Rodonačelnik te teze o Srbiji, kao remetilačkom faktoru koji je, ako se ne varam, Fridrik Nauman, nemački geopolitičar, geostrateg koji je 1915. godine u knjizi „Srednja Evropa“, takođe Srbe nazvao remetilačkim faktorom i predlagao da nam se oduzmu teritorije, tada Podrinje, istočna Srbija i Šabac, a danas to predlaže Aljbin Kurti, kosovka javnost da predlažu da nam oduzmu Kosovo i oni su tada predlagali stvaranje velike Nemačke, dok današnji Albanci predlažu osvajanje velike Albanije.Ono što je suština je sledeća. Mi kao narod, kao opozicija i kao pozicija i kao opozicija ne smemo da budemo dezintegrisani oko suštinskih ciljeva naše zemlje i suštinskih zadataka, kao što je odbrana Kosova i Metohije, jer to nije ni malo lako.Što se Albanaca i njihovih predstavnika tiče, nisu oni posebno problematični, jer rade po instrukcijama onih, koji zbog svojih političkih interesa odgovara ovakva situacija na terenu.Oni koji moraju da imaju malo više sluha za Srbiju, za našu politiku su naši saveznici iz dva svetska rata i pripadnici međunarodne zajednice koji blagonaklono gledaju na retoričko i faktičko zapaljive oblike ponašanja Albanaca.Srbija je međunarodne sve svoje obaveze ispunila, Albanci nisu ništa, nama se sve zamera, njima se sve prašta. Politika zvanične Srbije, politika dijaloga, razumnog puta ka rešavanje problema, pomirenja, progresa.Politika Albanaca je da govore o pretnjama, o tužbama, o prekidu dijaloga, o ucenama i zastrašivanju. I završiću sa ovim.Povedite računa poštovani prijatelji da oni koje sada protežirate, ne postanu konvertiti, kao što to postoji onaj isti Osama Bin Laden, koga ste u jednom trenutku oslovljavali kao borca za slobodu, borca za pravdu, a on vam je vratio na najbezobzirniji i najsvirepiji način koji je nepojmljiv i zdravom razumu.Hvala vam na pažnji. Kostadinova. **Nevenka Kostadinova** Zahvaljujem predsedavajući, uvažena ministarka, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije.Pred

Primenom postojećeg zakona o PIO kada stignu na pragu trećeg doba svog života i kada treba da ostvare pravo na penziju a koja treba da im pruži mogućnost za pristojan i spokojan penzionerski

su još jedna potvrda da je država Srbija socijalno odgovorna i da brine o svojim najstarijim građanima, da čini sve kako bi im život pod stare dane bio i lepši i bolji. Za brižljiv i odgovoran odnos države prema svojim građanima a naročito prema najstarijim građanima jako je važno gotovo presudno, ekonomsko stanje, odnosno ekonomska moć i stanje zaposlenosti njenog radno sposobnog stanovništva jer se penzioneri finansiraju po sistemu solidarnosti solidarnosti među generacijama, dakle sadašnji zaposleni finansiraju penzionere.To znači da je za stabilan i dugoročno održiv sistem PIO jako bitan odnos između broja zaposlenih i broja penzionera. Naša država i Vlada je u proteklom periodu, kao i sada bila i ostala posvećena jačanju ekonomije, privlačenju investicija, otvaranju realnih radnih mesta i povećanju zaposlenosti, čime su se stvorile realne mogućnosti

reguliše se promena podataka u matičnoj evidenciji, utvrđuje pravo fonda da zahteva naknadu štete, koja proizilazi od poverioca, nakon smrti korisnika.Ove

korisnici porodične penzije, dovode se u ravnopravan položaj, jer im se penzija obračunava od starosne, a ne prevremene. Rešavaju se problemi koji nastaju sa poveriocima usled obustave nakon smrti korisnika. Uređuje se i reguliše isplata pogrebnih

ću ministarka iskoristiti vaše prisustvo i izneti i osvrnuti se na neke probleme sa kojima se susreću poljoprivredni

da plaćaju za sve poljoprivrednike , bez obzira na kom području žive, na uslove u kojima žive i na delatnost koju obavljaju, kao i na prihode koje ostvaruju od te delatnosti.Mnogi delatnosti.Mnogi poljoprivredni osiguranici su u mom kraju, u prethodnom periodu ušli u problem, jer nisu uspeli da izmire svoje obaveze koje su nastale po osnovu penzijskog i zdravstvenog osiguranja, jer nisu imali finansijsku moć, a upravo zbog veoma niskih prihoda od poljoprivredne delatnosti, te su im dugovanja sa kamatom po tom osnovu dostizali milionske sume, vrlo često prevazilazili vrednost čitave imovine od poljoprivrednog osiguranika i njegovog gazdinstva.Oni koji su uspeli da uplate najmanje 15 godina staža i ostvare pravo na penziju, primorani su da zaključuju sporazume o otplati duga putem obustave od penzija. I pored toga, skoro niko ne uspeva da do kraja svog života isplati dug, te taj dug ostaje naslednicima koji nakon smrti penzionera ne uspevaju da naslede imovinu upravo zbog dugovanja koje je nastalo po ovom osnovu.Iz tog razloga smatram da za poljoprivrednike iz devastiranih brdsko-planinskih područja bi trebalo značajno umanjiti iznose za plaćanje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, jer nije isto baviti se poljoprivredom u Vojvodini ili Šumadiji i u Bosilegradu, Trgovištu ili Crnoj Travi kako zbog uslova, tako i zbog prihoda.Baviti

Zato bi u cilju očuvanja ono malo poljoprivrednika u planinskim krajevima trebalo iste maksimalno podržavati kako putem subvencija, edukacija, organizovanjem otkupa, tako i stimulativnom pozitivnom poreskom politikom, kako bi ljudi mogli da ostanu i opstanu u tim krajevima, kako nam se ne bi praznili prelepi krajevi Srbije, kako bi sačuvali zdrave i ekološki čiste sredine i sve njihove potencijale koji vrede samo ako na tim prostorima žive ljudi.Na kraju, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, ja ću podržati predlog zakona koji imamo na dnevnom redu.Hvala na pažnji.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani i penzioneri, evo danas raspravljamo o Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i od 2002. godine više je puta do sada menjan ovaj zakon i uglavnom su svi predlozi bili restriktivne prirode, dok danas možemo konačno da pričamo o nekim lepim predlozima koji će se pozitivno odraziti na naše penzionere, posebno na one penzionere koji su otišli u prevremenu starosnu penziju i koji su ujedno bili žrtve žutog režima, koji je 12 godina harao ovom zemljom, koji je uništavao privredu, zatvarao fabrike, naše sugrađane ostavio na ulici.Mi smo nasledili njihove probleme od 2012. i bili smo prinuđeni da 2014. godine donesemo nepopularne mere koje su građani u velikoj meri podržali, jer su konačno shvatili da moramo pričati istinu i da se sa problemima moramo suočiti i da teška vremena zahtevaju vredne i sposobne ljude, ali i teške odluke.Rezultat svega toga su bile mere koje su na leđima izneli naši penzioneri ovde u Srbiji, ali odmah posle njih i mi mladi, zato što su donete neke odluke oko zabrane zapošljavanja u javnom sektoru i trpeli smo velike posledice po pitanju kvaliteta kadrovske strukture u našim kompanijama u državi.Sada se ta slika menja, jer su se ti naši rezultati i planovi isplatili. Danas je Srbija na dobrom putu. Pričamo o nezaposlenosti koja je danas na nekih 8%, a za vreme Tadića, Pajtića, Đilasa i ostalih njihovih koalicionih saučesnika iznosila je 27%. jedno totalno odsustvo bilo kakve perspektive, bilo kakve ideje ne samo za penzionere, nego i za nas mlade ljude, jer kada pričamo o penzijama, ne pričamo samo o penzionerima, već o svima nama, jer će doći vreme kada ćemo i mi biti korisnici penzijskog fonda i zato moramo čuvati državnu kasu, zato moramo brinuti o našim investicijama, zato moramo graditi infrastrukturu, dovoditi strane investicije, ali i braniti i čuvati naše domaće privrednike, jer samo zapošljavanjem možemo stvoriti zdrave načine za punjenje penzionog fonda, kako bi naši stariji sugrađani, kada završe radni vek, imali jednu penziju koju zaslužuju. Ona nikada ne može biti u pravoj meri zadovoljavajuća, zato što su naši stariji ljudi zaslužili mnogo, jer su oni ovu zemlju izgradili.Mi mladi, posebno iz SNS, a ja to slobodno mogu da kažem, već punih 13 godina radimo sa našim starijim sugrađanima i razumemo njihove potrebe, razumemo i njihove savete i postupamo prema njima, jer smatramo da ipak oni najbolje znaju šta je dobro u državi, jer su prošli ono kada se mi nismo ni rodili i dosta toga što naučimo mi to i primenjujemo, jer će, kažem, doći vreme kada ćemo i mi sami biti penzioneri.Ovim zakonom su se definisale još neke odluke koje će u velikoj meri i njima olakšati život, ali i ne samo to, nego, uvažena ministarko, dao bih vam jedan savet ili predlog, da u narednom periodu pokušamo da pokrenemo ponovo volonterski servis pri Centrima za socijalni rad ili pred lokalnim samoupravama, jer se pokazao kao dobar za vreme pandemije korona virusa. Nisu penzioneri samo zaslužili penzije koje će konstantno rasti, koje su danas redovne.To moram samo da naglasim, jer mi to uvek kažu starije kolege. Danas su penzije redovne i to je velika vest. Kada smo mi bili tinejdžeri naši stariji sugrađani su imali problem sa tim što niti znaju kada će penzije, niti dali će iz uopšte biti. Država se zaduživala da bi penzije isplaćivala.Živeli su u jednom sveopštem haosu, beznađu i danas, kada vide da su penzije redovne, kada one konstantno rastu, kada država o njima brine, davajući im razne pomoći, jednokratne, finansijske, u lekovima, u lepim rečima, penzioneri vide da neko poštuje sve ono što su oni u ovoj državi radili i zato mislim da bi bila dobra ideja, da je u nekom narednom periodu razmotrimo, da u tim volonterskim centrima mladi ljudi nastave da rade, da budu na usluzi našim starijim sugrađanima, jer smo videli da lepa reč i pomoć njima mnogo znači, pored te penzije. penzije. Smatram da ćemo sa svim ovim odlukama i daljim jasnim ulaganjem u privredu, borbom sa korupcijom, stvoriti uslove i zaštiti penzioni fond na korist naših starijih sugrađana, ali i na korist svih nas koji ćemo kad, tad doći u tu situaciju kada završimo naš radni vek.Ja stvarno ne mogu da razumem kao neko ko je mlad i ko dosta vremena provodi na društvenim mrežama, kad god imam vremena za to, da ništa demokrate Đilas, Pajtić,

Jednu sveopštu diskriminaciju trpe od strane Đilasovih aktivista.Ajde što trpimo mi mladi, mi smo navikli i mi smo svesno ušli u tu borbu, jer znamo za šta se borimo i znamo da će se rezultati na kraju isplatiti, ali moramo zaštiti od svakog vida diskriminacije naše starije sugrađane. Nisu oni to zaslužili od tih, pokušaću sada da nađem neku blagu reč, hohštaplera, od strane Demokratske stranke, da ih neko pod stare dane proziva i da im soli pamet. Valjda penzioneri najbolje znaju kako oni danas žive, a kako su živeli za vreme njihove vladavine.Zato ću ja u danu za glasanje podržati ovu, ali i svaku drugu odluku koja će doneti jedan novi kvalitet, jednu novu vrednost penzionerima i njihovom životu, jer smatram da ćemo i mi doći u to doba i da dosta toga možemo od njih da naučimo. Treba da ih poštujemo i da im ovim putem kažemo jedno veliko hvala za sve što su izneli, posebno za nas, mlađe generacije koje dolazimo.Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Dušanu Radojeviću.Reč ima narodna poslanica Ljiljana Hvala, predsedavajuća.Uvažena gospođo ministar, dame i gospodo poslanici, ja ću danas govoriti o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.Uvek mi je veliko zadovoljstvo kada su ovakvi zakoni na dnevnom redu, jer mislim da deci i penzionerima apsolutno uvek kada postoje mogućnosti treba pomoći. Oni su to zaslužili. To su naši roditelji, nekom su i bake i deke, ljudi koji su se borili za ovu zemlju, a vrlo brzo ćemo i mi,

ko se možda ne seća kako je bilo u vreme žutog preduzeća, od 2000. do 2012. godine, bilo, ne ponovilo se. A zašto? Prvo, devastiranu zemlju smo totalno zatekli, što znači da smo bili u minusu ne zna se, sa sve kamatama. Drugo, ostavili su, recimo, gospodin Đilas, dug gradu od 1.200.000.000 evra. Država u to vreme zadužena sa sve kamatama, kažu oni, mi danas imamo da vratimo dug od 54 milijarde evra. Pa, to nije tačno. Oni su nam ostavili dug sa sve dugovima preduzeća od 26 milijardi evra, sa kamatama, a uzimali su kredite od 7, 8, 9 i 10 procenata.Nije njih bilo briga šta će biti sa ovom zemljom. Da ih je bilo briga, ne bi uzimali te kredite koje mi danas vraćamo, nego bi uzimali kredite, kao što uzimamo mi danas, od po 1%, 2% kamate. Tako se radi.Setimo se samo te 2008. godine, kada je otpušteno 400.000 ljudi. Sada zamislite nekog ko je bio pred penzijom, ostalo mu je par godina do penzije, pa šta će taj čovek da radi? Sram ih bilo. Niko od njih se nije zaposlio ili možda 1% od tih ljudi. Dobro, nisu svi bili pred penzijom, ali ako se nisu zaposlili, pa kako su mogli da izdržavaju svoje porodice? To je 400.000 ljudi. Otkud znamo da li postoji u porodici dvoje ljudi koji radi, možda samo jedan radi, a ima još dvoje dece. Kaže - napustili su zemlju, napuštaju zemlju svaki dan. Pa, to nije tačno.U Srbiju se vratilo mnogo mladih ljudi koje smo zaposlili i to se zna. Nezaposlenost te 2012. godine, odnosno u tom periodu kada su otpustili i ne samo 400.000 ljudi iz raznoraznih firmi i preduzeća, nego su otpustili i 1.000 pa smo mi lepo platili i taj njihov dug i 44 miliona evra smo platili to što su otpustili sudije koje trenutno nisu odgovarali tamo nekom glavnom iz kasacionog suda, znamo ko je i šta je, ali prosto nisu bili ljudi koji su potkupljivi, nisu bili ljudi koji su trenutno odgovarali njihovoj vlasti, pa ko vele, šta fali, može, hiljadarka jedna neka ide napolje, snaći ćemo se mi, mnogo ćemo bolje funkcionisati bez njih.Te 2008. do 2012. godine bilo je 27% nezaposlenih. Danas 9%, jer smo imali kovid. Pre kovida nezaposlenost je iznosila 7,3%.Što se ovog zakona tiče, naime, on treba da reši problem iz 2014. godine, kada smo doneli Zakon o PIO, naime, da isplati razliku između prevremene i starosne penzije. A, zašto? Zato što je ovaj zakon iz 2014. godine upravo obuhvatao pomeranje starosne granice, pa tako i za muškarce i žene će se od tada ići u penziju kada se napuni 65 godina, za muškarce to važi, a za žene postepeno, tako da danas kada bi neko otišao u starosnu penziju, to bi za žene iznosilo 63 godine i dva meseca. Platiće se ta razlika, jer u budžetu ima para. Zašto ima para? Pa, zato što otvaramo širom Republike Srbije nove firme, nova radna mesta. Mi smo uposlili preko 350.000 ljudi.Sam predsednik, gospodin Aleksandar Vučić je otvorio preko 250 firmi i svaki dan se otvori neka nova firma. E, zato se mladi ljudi vraćaju, u njihovo vreme su odlazili, u naše vreme se vraćaju. A, koliko dobro radimo samo govori podatak, nažalost, kada se pojavila pandemija ili Kovid – 19, u Srbiju je ušlo preko 200.000 ljudi, vratili su se da bi se vakcinisali, vratili su se, jer tamo možda nisu imali socijalno osiguranje. Vi znate kakve su vakcine kod nas. Četiri vrste vakcina imamo i nijedna se ne plaća, što nije slučaj u Evropi i svetu. Svaka čas za način vođenja ovakve politike.Čuli smo danas od mog uvaženog kolege i koleginica šta se dešava pregovorima. To je naš predsednik, kao i uvek, veliki patriota. Nikada nećemo priznati Kosovo, nikada, znači, bar dok sam ja živa neću ga priznati. Može da se desi nešto da me neko udari pa padnem, ali nikada. Kosovo je srce Srbije i Kosovo je naše, Kosovo i Metohija, južna pokrajina.Sada da se vratimo na ovaj zakon. Uvek Uvek se iznerviram kada tako čujem neku ružnu vest i ne mogu da verujem da neko ne želi da pregovara nego ucenjuje, kao što su to uradili ovi koji kažu da imaju tzv. nezavisnu republiku. Tako nešto ne postoji, niti će ikada postojati.

će imati povremeno ugovorene poslove, na vanbračne zajednice, one će biti preispitane, ali i na frilensere takozvane, odnosno korisnike koji imaju sopstvene delatnosti.Takođe, treba istaći da ćemo povećati, odnosno regulisati način uređivanja uslova za isplatu naknade pogrebnih troškova. I sve što se radi za penzionere, treba da se radi baš ovako, uvek pomoći, kad god smo u mogućnosti. To se pokazalo i prošle godine, kada smo penzionerima, pre svega, uvećanje penzija. Jesu penzioneri imali teške reforme, ne samo penzioneri, nego čitava Srbija, treba isplatiti dugove bivših uništitelja ove lepe zemlje.Međutim, eto, pojavili smo se mi koji radimo, gradimo, gradićemo osam novih autoputeva. I pitao neko – pa, zašto osam? Pa, zato što onaj ko hoće da otvori fabriku i ko hoće da uloži, da bi se uložilo u našu zemlju, mora da ima infrastrukturu. Pa, kako mislite da u nekoj njivi otvorimo fabriku? Znači, mora biti kompletna infrastruktura, pa će ljudi da dođu.Mi smo stabilna zemlja. Implementiramo u sopstveno zakonodavstvo zakone EU. Ljudi to znaju i zato imamo masu investitora koji žele da investiraju ovde.Hoću da kažem još da smo prošle godine, pomoć penzionerima je bila, dobili su penzioneri stotinu evra, zatim, još plus 5.000 i tako se radi.Ove godine će svi građani Republike Srbije dobiti po 60 evra, naravno, tu su i penzioneri, i plus 50 evra penzionerima, i plus vitamini, i plus, što reče moj uvaženi kolega, non-stop pažnja, ljubav, jer ćemo mi vrlo brzo, ne svi, ali npr. ja biti penzioner. Zahvaljujem na pažnji.

imali smo prilike od mojih uvaženih kolega u prethodnim diskusijama da čujemo nešto više i o samom predlogu izmena i dopuna zakona i zbog čega je sve ovo važno.Ono na šta bih se ja osvrnuo jeste upravo pitanje koje je moj kolega Veroljub Arsić postavio – zbog čega se sve ovo radi? Pa, upravo zbog toga što pripadnici bivšeg režima, žuti tajkuni, su se trudili maksimalno da taj naš penzioni sistem ne destabilizuju, već da ga u potpunosti unište. Jer, kao što vidimo, da bi penzioni sistem mogao da funkcioniše, apsolutno morate da imate dovoljan broj ljudi koji će raditi, koji će ostvarivati prihode koji će obezbediti da naš BDP raste, da bismo na taj način punili naš penzioni fond i mogli da penzionerima koji su svoj radni vek proveli gradeći, unapređujući ovu državu, mogli da obezbedimo mirne penzionerske dane kako bi svoju penziju lagano krckali.Uspeli smo u tome zahvaljujući teškim reformama koje je započeo predsednik, tada premijer Aleksandar Vučić, koje se i danas sprovode, pa i ovo danas što radimo je nastavak tih reformi, u kojima dalje unapređujemo sam i naš penzioni sistem. Ali, kao što smo imali prilike danas da čujemo i od predsednika Aleksandra Vučića, radićemo i dalje na unapređenju našeg poreskog sistema, kako bismo naš poslovni ambijent dalje unapredili i kako bismo stimulisali mlade ljude, ljude do 40 godina starosti, da se okrenu preduzetništvu, okrenu biznisu, da rade na tome da što više prihoduju, jer sve što radite legalno i što radite u skladu sa zakonskim propisima je nešto što je dobro, nešto što apsolutno treba podržati. I ono što je jako bitno, da će se dalje raditi i kada je u pitanju novo zapošljavanje ljudi, odnosno da će se ukinuti određene poreske dažbine kako bi se stimulisalo zapošljavanje, pre svega, mladih ljudi koji su energični, koji su željni dokazivanja i koji će itekako doprineti razvoju ove države.Čuli smo i u prethodnim govorima, ali i na ranijim sednicama, da Srbija kada je u pitanju povratak mladih ljudi iz inostranstva je država u koju se ljudi vraćaju po završetku školovanja zato što su osetili da ambijent koji je ovde stvoren je pogodan za rad na njihovim idejama, zato što smo otvorili naučno-tehnološke parkove, zato što imamo u velikim centrima start-ap inovacione generatore, koji omogućavaju tim ljudima da svoje ideje koje su možda kao studenti razvijali mogu u praksi da realizuju, uz svu stručnu pomoć koju ovi centri daju, ali i uz finansijsku podršku i pomoć koju država daje kroz različite programe subvencija, finansiranja inovacija i tih samih ideja.Ono što je svakako za pohvalu i što sigurno stimuliše jeste i odlučna borba protiv kriminala i korupcije, koja se uspešno sprovodi. I evo, danas smo mogli da pročitamo da su nadležne institucije uspešno radile na utvrđivanju i uhapsile ljude koji su odgovorni za pljačkanje „Resavice“, među kojima, gle čuda, imate jednog pripadnika Jeremićeve stranke, koji je inače njegov finansijer, koji sprovodi njegovu kampanju, koji su u prethodnom periodu „Resavicu“ oštetili za 40 miliona dinara.Naravno, brže bolje Vuk Jeremić se oglasio na svom „Tviteru“, gde sprovodi politiku za koju se on i njegova stranka, ali ne samo stranka, nego i koalicioni partneri Dragan Đilas i drugi bojkotaši zalažu, a to je politika revanšizma, politika pretnji gde je rekao, citiraću - brutalni revanšizam, cvileće da su morali da lažu.Građani Republike Srbije, kakvu poruku to Vuk Jeremić šalje i vama i nama, a pre svega novinarima koji su ovu vest objavili, a siguran sam pripadnicima naših snaga MUP-a, BIA koji su radili na ovom slučaju? Očigledno da sve što nije u njihovu korist, sve što sprečava da oni nastavljaju da pljačkaju Srbiju i da ta žuta hobotnica, da njihovi pipci i dalje mile po Srbiji, očigledno im to smeta i smeta im to što iz dana u dan mi te pipke smanjujemo, sasecamo i ne dozvoljavamo da dalje pljačkaju Srbiju. Očigledno da je i Đilasu, a i Jeremiću malo tih 619 miliona koje su opljačkali dok su bili na vlasti, malo je onih 68 miliona koje su sakrili na 50 i nešto računa u inostranstvu, malo je onih silnih miliona koje su krili u slamaricama kako bi sebi obezbedili podršku od stranaca da ostanu na vlasti pre 2012. godine, nego očigledno treba još, jer je džep sa godinama sve dublji i dublji, sve ga je teže puniti.Svi puniti.Svi ovi „Tviter“ političari, kako mogu da ih nazovem, koji očigledno misle da se na osnovu tvitova vodi politika, na osnovu broja lajkova dobijaju izbori, prosto vidimo kakvu poruku šalju, a to nije poruka samo nama. Kažem, To je poruka svim građanima Srbije koji su protiv njih, jer njihova filozofija – ako nisi sa mnom, protiv mene mene si.Bićemo svakako još odlučniji u narednom periodu u borbi protiv kriminala i korupcije i više nećemo dozvoliti da se onaj period, žuti i tužni period, Srbije ponovi kada su pola miliona građana ostavili na ulicama, bez parčeta hleba, kada su rasprodavali sve što su stigli u Srbiji, trudeći se da po što manjoj cifri to prodaju, jer naravno veći deo su strpali u svoje džepove, a da bi nakon toga neki od njih simbolično otkupljivali za jedan dolar ili raskidali ugovore kada se videlo dokle je ta pljačkaška privatizacija išla.Ja ću se svakako u svojoj diskusiji okrenuti na primer Kruševca, s obzirom da sam ponosni Kruševljanin i da ćemo 28. juna obeležiti 650 godina od osnivanja Kruševca, biše prestonice, a vi, uvažena ministarka, ste i član organizacionog odbora, zajedno sa još nekoliko vaših kolega, na čijem čelu je naš Kruševljanin, kojim se svi ponosimo, Bratislav Gašić.Za vreme vladavine žutih tajkuna u Kruševcu su uspeli da privatizuju skoro sve, da stave katance na brojne fabrike, a znate šta je licemerno? Nisu se čak trudili ni da fabriku katanaca naprave u Srbiji kojom bi katančili fabrike, već su i katance uvozili iz inostranstva kako bi taj posao oktobar“ su doveli do uništenja, uništili su „Župu“, uništili su i brojne druge gigante. Kruševac su zavili u sivilo i trudili su se da sam grad bude maksimalno ispražnjen od stanovnika, jer očigledno za njih se Srbija svodila na krug dvojke, a svi ostali gradovi su im bili nepoznanica.Ono što su nama ostavili posle 2012. godine, kada je SNS preuzela vlast, jeste minus u kasi od 700 miliona dinara, kredite koje su uzeli, uništena javna preduzeća i veliki broj nezaposlenih. Čuli smo od uvaženih kolega da je tada stopa nezaposlenosti išla i do 27%.Od 2012. godine, kada je na čelo grada stao Bratislav Gašić, a na čelu države se nalazio predsednik Aleksandar Vučić, krenuli smo sa uspešnim sprovođenjem politike SNS i u ovom periodu i u ovom periodu mogu slobodno da kažem da smo Kruševac podigli i infrastrukturno, i u privrednom smislu, da u Kruševcu danas imate ispod 10% stopu nezaposlenih, imamo državni fakultet, najmlađi fakultet u Srbiji, poljoprivredni koji već planira upis četvrte generacije studenata. Imamo veliki broj malih i srednjih preduzeća koja su otvorena, podršku privrednicima za razvoj njihovog biznisa.Uspeli smo da spasimo veliki broj preduzeća „14. Oktobar“, imate danas „Valvolajn“ koji radi u Kruševcu, imamo „Kromberg“ i „Šubert“ fabriku koja je došla, koja je prva investicija u Kruševcu posle velikog broja godina od kada ovaj grad funkcioniše, a slobodno mogu reći od perioda čuvenog gradonačelnika Mičeta koga svi u Kruševcu odlično pamte po razvoju industrije. Polako se vraćamo onim koracima kada je Kruševac u bivšoj Jugoslaviji bio poznat kao četvrti najveći industrijski centar. Ja se sećam i priče svojih roditelja, kao mali, gledali smo kolone radnika koji su išli ulicama, autobuse koje su te radnike vozili kući. Upravo se ta slika u Kruševac vraća.I, danas mi je zadovoljstvo kada prođem pored fabrike „Henkel“, pored „Kuper tajersa“, odnosno „Gudjir“ sada, kada prođem pored „14. Oktobra“, pored „Valvolajna“, pored drugih firmi, pored „Kromberga“ i „Šuberta“, kada vidim kolone radnika i kada vidim autobuse pune radnika, jedni od njih idu kući posle završene smene, a drugi dolaze da svoju smenu Raste životni standard.Kažem, jako smo ponosni na ono što je u Kruševcu urađeno i za razliku od perioda kada su se, kao što sam rekao, oni trudili da prazne grad, danas u Kruševcu imate priliv stanovništva, danas u Kruševcu niče novo naselje koje se zove „Naselje aerodrom“. Na mestu gde je nekada bio sportski aerodrom u Kruševcu, gde je za vreme DS, za vreme tajkuna bila ispaša za konje, mi ćemo za Vidovdan otkriti spomenik Knezu Lazaru, kao jedan način da mu se zahvalimo, kao osnivaču grada, ali i kao jedan simbol preporoda Kruševca i daljeg prosperiteta. Inače, na toj lokaciji već niču zgrade koje su investitori počeli da grade i to će biti jedan biti jedan od simbola novog Kruševca i Kruševca koji je preporođen.Imamo autoput koji se gradi. Priča koju su Miki Aleksić i njegove stranačke kolege propagirale kada su im trebali glasovi, a kada je trebalo da se krene sa radom nisu ni razmišljali o tome. Oni sada pričaju o neke četiri trake, a njima su tada i dve trake bile apsolutno dovoljne po standardima koje su imali.Ponosan sam kad god idem za Beograd ili gde god, pa vidimo kako radovi odmiču i Kruševac će do iduće godine biti spojen autoput. Jedan veliki san, jedna velika šansa za razvoj i Kruševca, i Varvarina, i Ćićevca. Tu pred nama će nove industrijske zone nići i imaćemo prostor za nova radna mesta, za mlade ljude koji mogu da svoje biznise razvijaju.Ono što mi je interesantno jeste da pripadnici bivšeg režima sve dobro što se u ovoj državi dešava se apsolutno trude da ne primete, kao da imaju neke filtere ugrađene u svojim očima i oni to ne vide ili možda prosto skreću pogled, pa bih čisto upozorio da kada idu ka Kruševcu, posebno od Trstenika Mikija Aleksića, da vodi računa kad vozi, da ne skreće previše pogled sa puta, jer može da ugrozi bezbednost u saobraćaju i druge učesnike koji su sigurno obazriviji od njega.Znači, njega.Znači, kao što sam rekao Kruševac je jedan od primera u Srbiji koliko je preporođena, koliko je unapređena i kako idemo dalje i kroz realizaciju plana „Srbija 2025“ dostići ćemo prosečne zarade od 900 evra, prosečne plate i penzije od 440, 430 evra. Ono što je najbitnije, radimo na tome da mladi ljudi tu ostanu, dajemo apsolutnu podršku mladim ljudima, a i kroz ovakve zakonske reforme koje radimo unapredićemo i stvorićemo taj institucionalni ambijent koji je potreban da bi dalje Srbija mogla da napreduje.Ono što hoću kao krunu svega da kažem jeste da je „Trajal korporacija“ obeležila 132 godine od svog postojanja, osnivanja, kada su funkcionisali kao preduzeće „Obilić“ i drago mi je da je na današnjoj svečanosti 100 radnika dobilo ugovore na neodređeno, što je još jedan dokaz koliko napredujemo dalje. Ta fabrika imaće dva nova pogona koja je razvila i koja su otvorena i trebaće još radne snage.To je primer Srbije za koju se mi borimo i to je Srbija ka kojoj mi stremimo. To je Srbija koju inače građani vide, osećaju na svojoj koži, koju će apsolutno podržati, koliko god se ovi žuti tajkuni trudili da preko svojih medija, društvenih mreža šire nekakvu lažnu sliku o Srbiji, a u stvari samo govore o Srbiji kakvu su oni pravili, kakvu oni žele da naprave i šalju političku podršku kakvu Srbiju mi nećemo dozvoliti se ponovo stvori, jer kao što sam imao prilike da kažem u emisiji – nećemo dokle god je Aleksandra Vučića i nas koji apsolutno podržavamo njihovu politiku da dozvolimo da Srbija bude ponovo njihova prćija.U danu za glasanje, kao i moje kolege, ću apsolutno podržati ovaj predlog zakona, kao i bilo koje druge zakone koji će dalje unaprediti ambijent za razvoj Srbije. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažena ministarka, koja će se vratiti, nadam se, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pre nego što kažem nešto više o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO moram da naglasim da su naši penzioneri na neki način bili stub reformi koje je sproveo naš predsednik Aleksandar Vučić, a bez kojih mi sigurno danas ne bi imali ovu tačku na dnevnom redu, i to ne samo ovu tačku. Ne bismo gradili puteve, osam autoputeva samo u toku ove godine, brze saobraćajnice.Nije tema dnevnog reda, ali da li je ikada u budžetu Republike Srbije bilo planirano ovoliko kapitalnih projekata? Samo na kapitalne investicije opredeljeno je 7,2% BDP. Gradimo bolnice. Ne bismo mogli da zamislimo na pakete pomoći našim građanima, privredi, da ove mere nisu sprovedene. Sve što radimo radimo samo za bolji životni standard Stigli smo do toga da je prosečna plata u martu iznosila 555 evra. Do kraja ove godine planiramo da bude 600 evra, a po planu Srbija 2025 trebalo bi da 2025. prosečna plata iznosi 900 evra.U okviru spomenutih paketa pomoći mislilo se na naše penzionere koji su zaista podneli veliki teret te 2014. godine. U toku prošle godine pored direktne pomoći od 100 evra dobili su i dva puta jednokratnu pomoć u aprilu i novembru. Neke kategorije su dobile prehrambene pakete, zatim higijenske pakete. U toku ove godine, takođe, direktna pomoć od 60 evra svim punoletnim građanima Republike Srbije, a posebno za penzionere biće opredeljena pomoć i 50 evra. Zatim, ako ne grešim, danas je počela i isplata novčane pomoći svim vakcinisanim penzionerima u iznosu od 3.000

Između ostalog, rešiće se problem koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije koji su prihvatili socijalni program Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju.Ovom odredbom se propisuje da se visina prevremene starosne penzije utvrđuje na isti način kao visina starosne penzije za osiguranike koji su bili obuhvaćeni odlukom Vlade o utvrđivanju programa, a kojima je do ostvarivanja prava na penziju nedostajalo pet godina, odnosno do dve godine, čime se rešava status ovih osiguranika.Dalje, u vezi sa određivanjem porodične penzije, predloženom izmenom se utvrđuje da se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije po osnovu umrlog korisnika prevremene starosne penzije dovode u povoljniji položaj.Zatim se ovim Predlogom zakona omogućava ravnopravni položaj korisnika penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju. Na ovaj način se svi korisnici penzije dovode u isti položaj. Čuli smo u toku današnje rasprave još niz predloga koji predstavljaju rešenje nekih problema koji su se u praksi javili primenom do sada postojećeg zakona, a naravno, kao što sam i spomenula, sve u korist osiguranika i korisnika prava, a neki od njih su i usklađivanje i preciziranje odredaba koje se odnose na slučaj kada osiguranik poljoprivrednik obavlja ugovorene poslove, utvrđivanje vanbračne zajednice, dodatno uređenje uslova za isplatu naknade pogrebnih troškova.Za sprovođenje ovog zakona nadležno je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna pitanja, a Republički fond za PIO kao nadležan za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja će prilagoditi svoje aktivnosti izmenjenim zakonskim odredbama. Vlada Republike Srbije pokazuje stalnu brigu o penzionerima, pa ukupno povećanje penzija u periodu od 2012. do 2021. iznosi neverovatnih 30,9%. 30,9%. Politika Aleksandra Vučića dala je dobre rezultate. Poverenje koje su mu građani iskazali je opravdano i sigurna sam da će ekonomski rast i stabilna politika dovesti do toga da prosečna penzija koja je zacrtana planom Srbija 2025 bude 2025. godine 440 evra.Na samom kraju poruku koju svi mi želimo da pošaljemo kako našim penzionerima tako i svim našim građanima je da je ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema PIO prvenstveno prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju, a to je upravo politika koju sprovodi i za koju se zalaže SNS na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem.Naravno da ću u danu za glasanje kao i kolege iz moje poslaničke grupe glasti za ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.

Sam sistem penzijskog i invalidskog osiguranja pretrpeo je od 2002. godine niz reformskih promena, a sve u cilju stvaranja uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema koji treba da obezbedi ekonomsku i pravnu sigurnost, ali i socijalni položaj svih sadašnjih i budućih generacija penzionera.Ovaj sistem obuhvata oko milion i 600 hiljada građana koji su trenutno penzioneri, ali i sve nas jer je negde prirodan tok da ćemo svi završiti u tom sistemu penzijskog osiguranja. Veoma je važno da napomenem da se ovim izmenama i dopunama ovog zakona nisu obuhvaćene izmene uslova za sticanje prava na starosnu penziju.Izmene zakona se odnose pre svega na preciziranje odredaba koje se odnose na osiguranike koji svoje poslove obavljaju u sektoru poljoprivredne delatnosti, samostalnih delatnosti i na ljude koji su ostvarili pravo na inostranu penziju, utvrđivanje visine prevremene penzije, kao i dovođenje korisnika porodične penzije u ravnopravan položaj.Sve ove izmene, ali i još niz izmena uz ove donose se u cilju prevazilaženja problema sa kojima se susrećemo u praksi, a u skladu su sa Ustavom Republike Srbije. Razlozi za donošenje ovih izmena proizilaze iz potrebe rešavanja problema koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije i priprema za privatizaciju nisu mogli da ostvare pravo na penziju te 2014. godine zbog izmenjenih uslova sticanja starosne penzije.Te 2014. godine tada premijer, a danas predsednik Republike Aleksandar Vučić preduzeo je teške ekonomske reforme i niz nepopularnih mera kako bi konsolidovali naše javne finansije, ali mi nismo ostavili ljude koji su ostali bez posla usled privatizacija bez rešenja. Napravljeno je prelazno rešenje o sticanju prava na privremenu starosnu penziju jer nije normalno da neko ko je proveo svoj čitavi radni vek u fabrici na dve godine do penzije traži novi posao.Žuti tajkunski režim takvi građani nisu zanimali. Zanimalo ih je kako da samo što pre sprovedu privatizacije po svoj bratskoj liniji. Sećamo se cifre da su ostavili preko 500 hiljada građana bez posla, ali i bez ikakvog rešenja. Bivši režim je i sistem PIO održavao na veštački način tako što su uzimali kredite sa katastrofalnim kamatnim stopama i od tog novca su isplaćivali penzije. Takav sistem nije bio dugoročno održiv i upravo penzioneri, tih milion i 600 hiljada građana je te 2014. godine podnelo najveći teret ekonomskih reformi i mi im na tome moramo biti zahvalni. Penzije su tada smanjene, ali su građani, penzioneri pre svega bili svesni da je bolje da se penzije smanje i da budu isplaćene smanjene na normalan način nego da se zadužujemo suludo i da dođemo u situaciju da nemamo odakle da im isplatimo penzije.Pozitivni ekonomski rezultati omogućili su da nakon svih ovih restriktivnih mera koje smo bili prinuđeni da uvodimo uslede mere koje pozitivno utiču na korisnike, povećanje primanja penzionera, usklađivanje penzija, ali i davanje jednokratnih pomoći. Sve ovo ne bi bilo moguće bez velikih infrastrukturnih projekata, bez stranih investicija, bez ulaganja u privredu, bez svega onoga što ulažemo i što vuče našu privredu napred, a samim tim i našu ekonomiju.Sve ovo navedeno potvrđuje da je ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema PIO prvenstveno prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju čime će se napraviti pozitivan odnos između broja osiguranika i broja penzionera sa druge strane i dok Aleksandar Vučić radi upravo i na rešavanju i ovog problema, ali i mnogih drugih problema kako bi imali stabilnu i razvijenu državu opozicija u nedostatku svojih ideja i programa trudi se isključivo kako da uruši ugled i naše države, ali se i bavi isključivo samo sa ličnim pretnjama predsedniku i njegovoj porodici.Smatram da su poslednji napadi i na predsednika i na njegovog brata, ali i na celu njegovu porodicu za svaku osudu i da moramo kao društvo da reagujemo na to. Da nije normalno da im je jedini vid političke borbe bude lično vređanje bilo koga, ali i pretnje. To se ne sme dozvoliti i to nije pristojna Srbija.

Za vreme vlasti tog bivšeg režima upravo su penzije isplaćivane iz kredita jer su novac građana prelivali isključivo na svoje račune. O njima najbolje govori njihov politički program koji u stvari i nemaju.Za sve ove izmene, poštovana ministarko, za brojne koje tek trebamo da donesmo u narednom periodu imaćete našu podršku. Ja ću zajedno sa kolegama iz svoje poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, podržati set predloženih izmena i dopuna zakona. Hvala.

podržati sve ono što se danas nalazi pred nama i sve ono o čemu smo pričali i diskutovali tokom današnjeg dana. Mislim da su kolege narodni poslanici koji su diskutovali pre mene istakli koliko je sve ovo važno i pre svega bitno za naše najstarije sugrađane.Složiću se, ali moraću isto tako još jednom da napomenem da nije bilo penzionera i ljudi koji danas primaju penziju, ne bi bilo ni naše zemlje, jer su ti ljudi koji su našu zemlju stvarali, koji su sve ovo što danas mi koristimo stekli i smatram sve sve ono što mi možemo danas da uradimo za njih nije dovoljno da im se odužimo i zahvalimo za sve ono što su ostavili za nas, ali isto tako i za generacije koje će doći posle nas.Kada pričamo o penzijama i o bilo kakvim olakšicama za naše penzionere moramo da to govorimo sa nekog realnog aspekta i da to postavljamo iz ugla realnih finansija, jer sve što se dešavalo do 2012. godine kada je našu državu predvodila DS niti je bilo realno, niti je niti je imalo veze sa bilo čim realnim i ostvarivim.Kada to govorim moram da se osvrnem i na činjenicu što je bio jedinstveni primer u svetu katastrofalne politike, da smo plate i penzije isplaćivali iz kredita. Dakle, kada god nisu znali odakle da namaknu pare, koje su prethodno pokrali i strpali u svoje džepove, oni su krenuli drugim putem i dohvatili se prvog kredita koji im je pao pod ruku. Nebitne su bile kamatne stope, nebitno je gde se to uzima, na koji način, na koji način će se vraćati, nije bitno ni odakle taj kredit dolazi na kraju. Bitno je smo da se kredi uzme, pa ćemo u nekom narednom periodu videti kako taj kredit da vratimo ili da isplatimo.Da je sve tako govori i činjenica da smo bili na ivici bankrota te 2012. godine i kada je došlo do promene vlasti promene vlasti SNS je imala najteži mogući zadatak, a to je ne samo da sprečimo brod koji tone, ako tako posmatramo Srbiju u tom trenutku, već da nađemo način kako iz realnih sredstava da isplaćujemo i plate i penzije. Te 2014. godine predsednik Srbije, danas Aleksandar Vučić, preduzeo je korak za koji su mnogi smatrali da će mu biti možda i poslednji u političkoj karijeri.Te bolne reforme koje smo preduzeli te godine doveli su nas u ovu situaciju danas koju imamo, a to je da smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. To smo sve uspeli pre svega zahvaljujući penzionerima, koji su izneli najteži deo tih reformi na svojim leđima. Ne možemo dovoljno puta da im se zahvalimo za sve ono što su u tom trenutku učinili za nas.Penzije kao penzije najbolje se oslikavaju u tome što imate podatke iz 2012. godine, imate podatke iz 2020. ili 2021. godine. Nema potrebe da bilo ko pokušava da se sa tim podacima igra, kada najbolje penzioneri naši najstariji sugrađani znaju koliko su penziju imali te 2012. godine, a kolika je penzija danas. Radi poređenja tada je prosečna penzija bila oko 20.000 dinara, dok je danas iznad 30.000 dinara, sa tendencijom rasta.Ono što je jako bitno napomenuti i opet podvući jeste da se danas penzije isplaćuju iz realnih sredstava i da niko danas u Srbiji od naših dragih penzionera ne mora da brine da li će država imati odakle da im isplati penziju koju je pošteno zaradio.Kada govorimo o tom delu, ne možemo a da se ne osvrnemo na činjenicu da danas i Vlada Srbije, ali pre svega sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića u ovim teškim vremenima korona krize iznalazi rešenja, ali pre svega i novčana sredstva kako da se najstarijim sugrađanima dodatno ekonomski pomogne. Imali smo prošle godine jednu vrstu isplate, ove godine će ta pomoć ići u visini do čak 110 evra. Baš pre nekoliko sati je ministar finansija, gospodin Siniša Mali objavio vest da je danas na račune oko milion penzionera leglo 3.000 dinara koje im pripada zbog vakcinacije.Kada govorimo o svim ovim podacima, uvek je jako bitno istaći da ništa od ovoga danas ne bi bilo moguće

Vučićem.Možemo danas da pričamo o tome gde ćemo utrošiti koji milion evra više, možemo da diskutujemo o tome da li je nešto potrebnije više ili manje, ali niko više u Srbiji ne dovodi u pitanje da li će se nešto uraditi, da li će se neko obećanje ispuniti, a iznad svega toga, da li za to postoji novac i obezbeđena sredstava. Da, postoje i za nove puteve, i za nove mostove, i za nove domove zdravlja, bolnice, kliničke centre, ali i za pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.U planu koji je najavljivan već neko vreme unazad, kažu ljudi da je vrlo ambiciozan. Pitaju se da li je moguć i da li je ostvariv, a već u proteklih nekoliko meseci smo videli da plan Srbije koji je predstavio predsednik Aleksandar Vučić „Srbija 2025“ se ostvaruje. Ulaganje u infrastrukturu, u naše najmlađe, u budućnost jasno se vidi na svakom koraku, pa isto tako se vidi i u zakonima koje ova Skupština i i svi dobro znaju da ono što obeća SNS i Aleksandar Vučić se ispuni.U skladu sa tim, želim da kažem da naši penzioneri mogu biti spokojni i da budu uvereni da će obećanje da do 2025. godine 2025. godine penzija biti iznad 440 evra, dok će plata biti iznad 900 evra. Svakako to obećanje će biti ispunjeno i otvaranje najnovijih fabrika i najbrži rast ekonomije u Evropi jasno pokazuje da za to postoje realni osnovi.Što se tiče drugih faktora koji utiču na rast naše ekonomije, samim tim i na penzije i na to odakle se one isplaćuju, jeste nezaposlenost, odnosno zapošljavanje novih ljudi, ljudi koji su

kako je sasvim normalno da se u Srbiji otvaraju fabrike. Tako za neke televizije i medije pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa to nije vest, već je vest nešto što oni žele da predstave i da iskreiraju, ne bi nekako pokušali da bave senku i ljagu na to koliko je ova vlast sposobnija od njih i koliko za razliku od njih ova vlast otvara nova radna mesta, a ne kao oni da zatvaramo fabrike i ostavljamo na ulici i bez dinara na stotine hiljade ljudi.Najbolje se taj pokazatelj oslikava u statistici koja jasno pokazuje da je u periodu vlasti DS, Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića nezaposlenost bila iznad 24%, dok je danas ona negde oko 7% i ako uzmete u obzir ovo o čemu su pričale moje kolege narodni poslanici pre mene, fabrike koje se najavljuju, investitori koji sa ponosom najavljuju dolazak investicija u Srbiju, jasno je da će se ovaj nivo nezaposlenosti samo smanjivati.Međutim, ljudi koji su danas najglasniji kritičari, a opet i ljudi koji iznose najveći broj laži, su upravo oni ljudi koji su našu zemlju upropastili i unazadili, koji su je bacili na kolena u svakom pogledu i smislu, ali pre svega i iznad svega finansijski, ljudi koji su nas doveli na rub siromaštva. I da, naravno, to su ljudi koji predstavljaju bivše režim Demokratske stranke.Kada govorim o njima, naravno da tu pre svega mislim na Dragana Đilasa, koji je period svoje vlasti iskoristio da postane najbogatiji čovek u ovom delu Evrope, koji sada poput nekakvog raspomamljenog pit bula grize, kidiše na svakog ko ukaže na njegove marifetluke i na to da nije normalno da za samo 10 godina vlasti od propalog preduzetnika, perača prozora, prodavca žvaka, dođete u poziciju da od 74 hiljade evra dođete do samo 20 i nešto miliona evra i to u nekretninama. Kada smo pričali o tome, nevešto je pokušao da izbegne odgovore.Međutim, kada je istraživačko novinarstvo pokazalo da samo u 17 različitih zemalja, od Mauricijusa, Švajcarske, Hong Konga, ima više od 53 računa na kojima se nalazi 68 miliona evra, ti napadi njegovi su postali još gori, ali nikako da dobijemo objašnjenje ili makar pokušaj objašnjenja zašto, kako, ali pre svega i odakle taj novac na tim njegovim računima?U tim njegovim napadima obično najviše strada porodica predsednika Aleksandra Vučića, od Danila, Vukana, Milice, preko roditelja, ali bogami ovih dana najviše udara trpi ponovo brat Aleksandra Vučića Andrej Vučić, kome je jedina krivica što je brat Aleksandra Vučića i to što voli SNS. Dakle, eto, sada su mu zamerili što kao član glavnog odbora, kao i mnogo ljudi, voli svoju stranku i želi da ta stranka postigne što bolji rezultat. Sada je problem što je bio negde na nekakvim izborima i slikao se sa aktivistima, i to ne nametljivo, čak u trećem redu. I to vam je pokušaj da se baci senka na izborni rezultat koji je, slobodno mogu reći, istorijski, gde su ponovo predstavnici bivšeg režima sakriveni iza ne znam kakvog udruženja građana doživeli debakl.Kako debakl.Kako vladaju dvostruki aršini, pogotovo u medijima koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, najbolje se oslikava i u tome što je za njih vest ono o čemu je moj kolega Zoran Tomić govorio, a tiče se jednog tvita koji, nažalost, sem kolege Tomića i mene danas niko ovde nije spomenuo, ali verujem da mnogi to možda nisu ni ispratili.Vuk Jeremić, čovek koji se busa da je veliki demokrata, koji je u poslednje vreme, slobodno mogu reći tako, izgubio kompas, koji svakome preti, poziva na nekakav strašni sud, revanšizam, nekakvu katastrofalnu lustraciju, danas je otišao korak dalje i otvoreno pretio novinarima. Suštinski je ovo pretnja novinarima, ali se odnosi na svakog ko podržava SNS ili odgovornu politiku Vlade Srbije, koja samo prati put koji je trasirao predsednik Aleksandar Vučić: "Lažovčine koje će biti predmet brutalnog revanšizma, na čelu sa svojim urednicima, cvileće da su morali da lažu da bi obezbedili egzistenciju. To neće biti zadovoljavajuća odbrana". Na sve ovo jedan od tviteraša ga je upitao - kako on to misli da sprovede, na koji način, a on mu je na to odgovorio - tako što će svi odgovarati kao organizovana kriminalna grupa.Dakle, svako od nas ko ukazuje na kriminal koji se dešavao u vreme Demokratske stranke, biće predmet nekakve njegove strahovite lustracije i brutalnog revanšizma. Sada su policajci, tužilaštvo, svi ljudi koji su učestvovali u istrazi i sprovođenju hapšenja ovih ljudi koji su ponovo u Resavici videli samo nekakav ćup zlata, da bi građani Srbije znali o čemu se radi, uhapšen je saradnik Vuka Jeremića i čovek koji ga je finansirao, očigledno ga je to strašno zabolelo jer od kad ga Patrik Ho ne finansira, kada je završio u zatvoru, sužava mu se krug finansijera, pa ga je mnogo zabolelo to što mu je ovaj finansijer uhapšen, nastavio je sa svojom retorikom i tako na katastrofalan i brutalni revanšizam prozvao svakog od nas.Ovo nema veze sa nama. Mi smo na tako nešto i navikli. Ali me zanima samo da li će neka udruženja koja su do sada reagovala ekspresno, uputiti bilo kakav dopis, saopštenje, izaći sa zahtevom pred tužilaštvo da se njihovim kolegama, novinarima, ne preti? Jer, urednike, složićete se sa mnom, imaju televizije i štampani mediji. Na koga se ovo odnosi? I da li će konačno neko stati na put tom bahatom i propalom političaru koji nekakvom oštrom retorikom, ko li ga je tako posavetovao ili je on to sam smislio, sedeći i dumajući kako nekako da se dočepa cenzusa, posavetovao da svakog i na svaki mogući način najoštrije izvređa i najbrutalnije preti?Ja odgovor na ovo pitanje nemam, ali bih voleo da ga dobijem od nadležnih institucija. Jer, koliko sam ja upućen, svako ko uputi bilo kakvu pretnju morao bi da odgovara zbog te pretnje. Ja ne želim da se bilo ko ovde odvaja, već želim da se zakon jednako primenjuje na svakog. To što je Vuk Jeremić prebogat i što misli da je ne znam kakav faktor u našoj zemlji danas, apsolutno ga ne štiti od zakona. Nadam se da će nadležne institucije odreagovati, pa da će njima objasniti kakav je to brutalni revanšizam i ko će to, kako i zbog čega da cvili?Poštovani građani Srbije, svakako je vama jasno da ovakvi ljudi više ne zaslužuju nikada da budu na čelu ne mesne zajednice već kućnog saveta i da se oni više nikada ni za šta ne pitaju, jer kada su se pitali, samo su našoj zemlji načinili zlo i samo su načinili štetu, kako Vuk Jeremić, tako Dragan Đilas, tako Boris Tadić.Poštovana ministarka, vama želim puno uspeha i još mnogo ovako dobrih zakona koji će unaprediti život svih građana Srbije, bez obzira koliko godina imali i bez obzira gde živeli. Hvala vam i živela Srbija!

Srbija je država koja vodi odličnu ekonomsku i socijalnu politiku. Da država Srbija vodi odličnu ekonomsku i socijalnu politiku, to pokazuje i današnja rasprava, to pokazuje i današnji Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a to pokazuju i sve ove mere koje je Vlada Srbije donela donela u prethodnom periodu.Za razliku od nekog ranijeg perioda do 2012. godine, o čemu su govorile i moje drage kolege narodni poslanici, kada se nije vodilo računa o penzijama, kada su penzije bile male i kada je većina penzionera bila na rubu egzistencije. Ali to je vreme Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića, to je vreme kada smo imali investitore u Srbiji, ali narko-dilere. Na sreću, to vreme da su narko-dileri investitori u Srbiji je prošlo. Jedan deo tih narko-dilera, na sreću, nalazi se iza rešetaka, jedan deo je i uhapšen u proteklom periodu, a nadam se da će i ostatak te narko-mafije biti razbijen.Danas imamo vreme ozbiljnih investitora, povećanja broja radnih mesta, danas imamo vreme i povećanja plata i penzija. I to u kom periodu? U teškom periodu za celu Evropu i ceo svet. Dakle, u Evropi kada se smanjuju plate i penzije, u Srbiji se povećavaju. U vreme kada imamo korona virus 2020. i 2021. godine, ozbiljna državna politika se vodi u Srbiji predvođena Aleksandrom Vučićem i uvek kad se može pomognu se građani. Pomognu se građani, a naročito naši penzioneri.Zašto penzioneri? Ovom prilikom danas ja moram da ih izdvojim, jer penzioneri, tj. generacija naših roditelja i naših baba i deda su gradili ovu državu, gradili su Beograd, gradili su sve gradove i opštine u Srbiji, gradili su našu Srbiju. Najmanje što može i Vlada Republike Srbije i naša država je da se oduži penzionerima tako što će da brine o njima, i o njihovom zdravlju i o njihovim naknadama, tj. o njihovim penzijama, zato što Srbija danas nije država kojom kojom vladaju tajkuni i kriminalci i njihovi saradnici, država Srbija je jedna ozbiljna država, kao što sam rekao na početku, koja vodi jednu ozbiljnu ekonomsku i socijalnu politiku.Vama, gospođo Kisić Tepavčević, želim svu sreću, kao i moje kolege koje su prethodno govorile, u vođenju tog resora koji ima, između ostalog, i zadatak da se bavi i socijalnom politikom, odgovornom socijalnom politikom kakvu u Srbiji vodi Vlada Srbije i naš predsednik Aleksandar Vučić.Nažalost, mi i danas imamo one kojima ne odgovara takva politika, a takva politika ne može da odgovara ni Draganu Đilasu, ni Mariniki Tepić. Zašto? Zato što njima ne odgovara ovakva politika, da se vodi računa o svakom dinaru, njima odgovara ona politika da oni mogu milione da stavljaju u svoje džepove. Oni ne mogu da stavljaju milione u svoje džepove kao što su radili do 2012. godine u Srbiji i u Beogradu do 2014. godine zato što Srbija danas ima institucije, ima ozbiljne, jake i odgovorne institucije, ima odličnu Vladu Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.Ali, oni ne miruju, putem svojih medija, putem svojih portala prete. Kome prete? Ne prete samo političkim protivnicima i predsedniku Aleksandru Vučiću, prete i porodicama. Prete i porodicama i Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, pozivaju se na razne snajpere. Kako ih nije sramota? Svi ti koji prete treba da budu procesuirani.Mi iz SNS i naš predsednik Aleksandar Vučić smo među prvima osudili jedan grafit na Vračaru. Znači, u pitanju je jedan grafit na Vračaru gde su upućene pretnje bivšem predsedniku Srbije, a sada predsedniku Socijaldemokratske stranke Borisu Tadiću. Da li je ta gospoda iz opozicije, mislim na onu Đilasovu opoziciju, uputila bilo kakvu kritiku na pretnje koje imamo gotovo svakodnevno i predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovom bratu Andreju i njegovoj deci? Ne, čak naprotiv, putem svojih medija oni organizuju pretnje i oni organizuju razne napade i na predsednika Vučića i na njegovu porodicu.Mi ne želimo da budemo kao oni, mi želimo da budemo ovo što jesmo, odgovorni građani Republike Srbije, odgovorni narodni poslanici, odgovorni članovi Vlade Srbije koji vode računa, koji vole svoju Srbiju i koji štite sve građane. Zalažemo se ne samo za mir i stabilnost u regionu, nego se zalažemo i za poštovanje Ustava i poštovanje svih zakona i poštovanje bilo kojeg građanina bez obzira na veru i naciju i na političko opredeljenje.Mi se zalažemo za normalnu Srbiju gde institucije hapse kriminalce, gde su investitori ozbiljni privrednici iz zemlje i inostranstva, gde su narko-dileri tamo gde im je mesto, iza rešetaka. To je razlika između nas iz SNS i naših koalicionih partnera, s jedne strane, i njih, sa druge strane, koji su pravili paktove i sa kriminalcima i sa narko-dilerima i sa onim tajkunima koji su putem kriminalnih radnji, poput Dragana Đilasa, ne milione, nego desetine i stotine miliona evra stavili u svoje džepove.Takva Srbija, koja ne dozvoljava vladavinu kriminala i korupcije, takva Srbija ide napred. Takva Srbija pokazuje rezultate. Danas govorimo o penzijama, danas govorimo o invalidskom osiguranju, danas govorimo o odgovornoj socijalnoj politici. Tako iz dana u dan o raznim temama. Nema oblasti u Srbiji gde Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić nisu pokazali dobre i odgovorne rezultate.To građani vide i građani se informišu i građani to nagrađuju. Ne nagrađuju to samo građani na izborima, građani to nagrađuju i podrškom. Nema mesta u Srbiji gde se nije pojavio predsednik Vučić i članovi Vlade Srbije a da nisu dobro dočekani. Narod se ne može prevariti, narod se ne može lagati, a oni, Dragan Đilas i bivši režim, su i lagali i varali narod, i ne samo to, i otimali od naroda. Na sreću, to vreme je iza nas i nadam se da se nikada neće vratiti to vreme zaduživanja Beograda, zaduživanja Srbije, paktova sa narko-dilerima, vreme snajpera, vreme pretnji političkim protivnicima i vreme likvidacija.Danas imamo jedno odgovorno vreme, odgovornu politiku. Danas imamo mir i stabilnost i u Srbiji i Srbiju koja pokazuje i drugima u regionu i Evropi kako se vodi politika. Kako se vodi politika i borbe protiv korona virusa, kako se vodi dobra i ekonomska i socijalna politika i kako se vodi politika uprkos svim pritiscima mira i stabilnosti. Mi pokazujemo da samo jaka i stabilna Srbija koja je u dobrim odnosima i sa svetskim silama i sa svojim saradnicima u regionu može da napravi rezultate, i to ne samo što se tiče Srbije, nego mi želimo i mir na celom Balkanu. Za početak mi pokazujemo kako se vodi odgovorna politika u Srbiji.Želimo Srbiji.Želimo da lice svakog penzionera u Srbiji bude nasmejano, da svaki penzioner u Srbiji iz meseca u mesec, iz godine u godinu vidi i oseti kako država brine o njemu, jer su to naši penzioneri zaslužili, naši penzioneri i naši mladi, sve generacije, ali danas govorimo o penzionerima. Takvom odgovornom politikom napravićemo rezultate, pa za par decenija kad moja generacija, kad mi budemo penzioneri, naša deca, naši unuci će nadam se reći, ovi su dobro vodili politiku i ekonomsku i socijalnu politiku.A da bi mi mogli da nastavimo sa ovakvim vođenjem politike, moramo i dalje da nastavimo sa jačanjem naših institucija u Srbiji i naravno i sa punom podrškom našem predsedniku, Aleksandru Vučiću koji je lider te odgovorne politike, politike koja vodi računa i o našim penzionerima i o svim građanima u Republici Srbiji. Živela Srbija i hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik, Viktor Jevtović. Izvolite.

penzioneri kao stub ovog društva, najbolje su shvatili značaj ovih reformi koje su sprovedene prethodnih godina. Svesni činjenice da su meseci delili državu od ivice bankrota i da je u reformi jedini spas, pristupilo se merama oporavka celokupnog sistema, a rezultate najbolje vidimo danas u doba pandemije i svetske ekonomske krize. Te rezultate vidimo na svim poljima zahvaljujući predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije.Da podsetim, zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 2014. godine, a koji je počeo da se primenjuje 2015. godine primenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, odnosno podignuta je starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju za oba pola i uvedena je privremena starosna penzija, kao i trajno umanjenje prilikom obračuna prevremene starosne penzije tzv. penali.Ovim predlogom zakona bi se uredilo pitanje isplaćivanja razlika između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio važeći u momentu ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije. Utvrđeno je da se ova razlika isplaćuje i licima koja su bila proglašena kao višak zaposlenih. Danas isplata iz fonda Srbija realizuje bez problema i na vreme. Danas to možemo.Ključni možemo.Ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju PIO sistema leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju. Dakle, sve suprotno načinu bivšeg režima koji je na sve načine gledao samo kako da prisvoji sebi što veći deo kolača ne obazirući se na penzionere, čak ni na decu, nikoga u ovoj zemlji nisu poštedeli. Zadužujući državu po najnepovoljnijim kreditnim uslovima oni su se lično bogatili, a samo gurali građane Srbije u ambis dugova i državu u apsolutni bankrot.Tu pre svega, mislim na Dragana Đilasa i njegov kartel, Šolaka i Jeremića, Mariniku i ostale, kojima je stanje na njihovim računima, na egzotičnim mestima bio jedini motivacioni faktor u životu, i jedina politika koju su vodili.Narod je to prepoznao, a prvenstveno naši penzioneri, koji jesu podneli najveći teret reformi.Zahvaljujući njima, na prvom mestu, danas Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ide napred. Penzije su povećane na 30%, i tu ne stajemo, idemo napred,

primer tome je Nikola Jovanović, kome je Dragan Đilas poklonio skupocenog džipa, takvi u svojoj bahatosti vrlo često i slupaju te iste džipove, naravno, vređajući policajce. Ali, ne razbacuju se samo kroz džipove, nego i kroz ekskluzivne lokacije, kao i miline, što u evrima, što u nekretninama.Taj

zato je i otimao od građana Srbije sve, i samu budućnost, i zasluženu mirnu starost.Ali, neće više nikad, jer narod Srbije vidi, a prvenstveno penzioneri, koji su jasno

Srbije.Penzioneri su pružili plebiscitnu podršku Aleksandru Vučiću, i oni danas zajedno sa nama poručuju - lažima i obmanama nećete zaustaviti ni Srbiju ni Aleksandra Vučića.Mi svoju zemlju ne damo, ona pripada svoj našoj deci.Hvala vam i živela Srbija. Reč ima narodni poslanik Marijan